Отже, готові до реєстрації? Прошу народних депутатів України зареєструватись. Прошу включити систему реєстрації.

Зареєстровано 329 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашого колеги, народного депутата України Сергія Владиславовича Соболєва. Пане Сергію, вітаємо вас! І нагадаю, що в середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, заяв і повідомлень. І прошу народних депутатів провести запис на виступи. Прошу провести запис.

До слова запрошується Хомутиннік Віталій Юрійович. Передає слово для виступу Кулінічу. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Олег Кулініч, 147 виборчий округ. Полтавщина. Як депутат-мажоритарник практично весь серпень працював на окрузі. одна з основних проблем, яка є на сьогодні, це проблема доріг. Якщо дороги міжнародного, національного та регіонального значення більш-менш ремонтуються, то дороги територіального значення зависли у повітрі. Три таких дороги у моєму окрузі були передані на баланс області абсолютно без жодної копійки фінансування. Це дорога T-1706 Опішня-Зіньків-Гадяч, T-1725 Гадяч-Комишня-Миргород, T-1718 Диканька-Решетилівка. Зараз ми знайшли в області невеликий ресурс для того, щоб хоч якось привести ці дороги у порядок і зробити їх проїзними, але це не вирішує питання комплексно. Тому 1 січня 2019 року обов'язково треба передбачити гроші для Полтавської області на ремонт цих доріг. Що стосується комунальних доріг, які перейшли на баланс обласних державних адміністрацій, вони, як і державні дороги, фінансуються за рахунок коштів дорожнього фонду з розрахунку: 35 – на комунальні, 60 – на державні. Тому треба обов'язково передбачити у бюджеті на 2019 рік, щоб наповнюваність дорожнього фонду була 75 відсотків від акцизу на продаж нафтопродуктів, а не 50, як це є зараз. Відповідно більша сума буде йти на ремонт комунальних доріг. Хочу сказати, що ні одна реформа не буде працювати без якісних доріг: ні реформа в освіті, ні реформа в медицині. Як, наприклад, везти хворого до госпітального округу, коли відсутня дорога, Миргород-Комишня, про яку я говорив уже вище. Як везти дитину чи дітей до опорного закладу, коли відсутні дороги? Прикладів дуже багато. Наприклад, Хомутець, опорний заклад, до Хомутця дороги немає. Зіньківський район, Удовиченки-Зіньків дороги немає. І таких прикладів безліч. Я вже не говорю про відсутнє сполучення між районними центрами і обласним центром, це Гадяч-Зііньків-Опішня. Тому обов'язково треба це передбачати і комунальні, і дороги територіального значення ремонтувати. Безумовно, ми щось робимо, але цього дуже-дуже замало. Ще одна величезна проблема, яка існує на сьогодні, це проблема зриву тендерних процедур. Про що йде мова. В тендерах беруть участь недобросовісні компанії, їх завдання не ремонтувати дороги, а затягувати і зривати цей процес. Зараз Антимонопольний комітет завалений скаргами від таких компаній по всій державі. тому роботи заблоковані. Ці компанії блокують ці роботи. Прикладів дуже багато, це Полтавська область, це Дніпропетровська область, наприклад, округ мого колеги народного депутата Андрія Шипка, Нікополь. Тому я звертаюся до голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва з вимогою взяти це питання під особистий контроль і, нарешті, розблокувати ремонт доріг всіх категорій по всій державі. Дякую за увагу.

Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Люшняка. Шановні колеги, ми останнім часом дуже багато чуємо про ту екологічну катастрофу, яка відбулась на межі з окупованим Кримом. І дуже хотілося би знати про цю катастрофу більше. На жаль, українські ЗМІ дуже мало говорять про ту ситуацію, яка сталась, і дуже хотілося би, щоб в п'ятницю, коли у нас буде "година Уряду", щоб міністр екології доповів нам про ситуацію, яка сталася в Криму, тому що екологічна катастрофа, яка відбувається на українській території, незважаючи на те, чи це територія окупована чи неокупована, не може стояти осторонь, бути осторонь від наших турбот і наших інтересів. Тому ще раз прошу це, щоб, це було як моє депутатське звернення до Кабінету Міністрів з проханням в п'ятницю доповісти ситуацію, яка відбувається в тому числі і в Херсонській області, стосовно екологічної катастрофи на межі між окупованим Кримом і Херсонською областю. Друге, що я хотів би сказати. Вчора ми всі були свідками того, що на цій трибуні виступило безліч разом наших шановних колег, які говорили про те, що в Україні існує безліч російських пропагандистських каналів, з якими треба покласти край. Серед тих людей, які виступали на цій трибуні в підтримку боротьби з пропагандистами, були і шановні колеги з фракції "Батьківщина". Але, на жаль, я був здивований, коли побачив цих самих колег увечорі на каналі NewsOne, який, як відомо, офіційно контролюється Портновим. Дуже здивувався я цій ситуації. Сподіваюся, колеги приєднаються до нашого блокування цього каналу своєю відсутністю. Я закликаю вас так само, як і представників нашої фракції, не ходити на цей канал. Іще одне питання. Вчора ми почули інформацію про те, що родичі Юлії Володимирівни часто літають в Москву. Сподіваюся, це неправда, і, сподіваюся, ми отримаємо офіційне спростування фракції про те, що це неможливо і цього ніколи не було. Дякую. дам слово на репліку. Прошу. Запрошую до слова народного депутата Кота, "Блок Петра Порошенка". Прошу. Шановні колеги, Андрій Кіт, Стрийщина, Жидачівщина, група "Удар". Я хочу всім нагадати, що ще майже вже рік тому, скоро ми дійдемо до року тому, у Львові відбулося виїзне засідання аграрного комітету України, на якому ми прийняли рішення про створення лісового фонду в Україні та відповідного законопроекту щодо збереження і посилення охорони лісів. На жаль, з чотирьох законопроектів 8238, 8239, 8240 і 8246 на даний момент профільний комітет щодо змін до Лісового кодексу спромоглися пройти тільки законопроект 8238. Не були розглянуті законопроекти, які стосуються бюджетного комітету, і не були розглянуті законопроекти, які стосуються податкового комітету. Я розумію, наскільки є гострою зараз ситуація в лісах. Може ви не звертаєте увагу і не бачите сухі дерева лісів на Житомирщині, на Поліссі, в Карпатах, не бачите відсутності лісосмуг і ерозії ґрунтів в південній частині України і не розумієте, наскільки це серйозно може обернутися і якою екологічною катастрофою воно може обернутися для України взагалі як такої, але я вважаю, що бездіяльність в цьому разі є фактично дорівнює злочинності. тому вважаю за потрібне швидко розглянути ці зміни, які потрібні нам на Податковому кодексі… на податковому комітеті, на бюджетному комітеті. І обов'язково ще на тій сесії прийняти пакет законопроектів, який дозволить працювати Фонду лісового господарства, дозволить перерозподіляти кошти і займатися відновленням лісів, особливо, що стосується півдня України. Хочу наголосити, що ліси – це наше майбутнє, це наші легені, це наші діти. І дуже прошу, щоб всі свідомо і серйозно підійшли до цього питання. Ще раз наголошую, прошу комітет бюджетний, прошу комітет негайно розглянути ці два питання. І прошу Голову Верховної Ради включити їх в порядок денний, щоб ми закінчили з питанням створення лісового фонду. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Шурму, так? Хто буде виступати? Запрошую до слова народного депутата Богомолець. Слово передали Шипко та Гальченко, регламент – 6 хвилин. Прошу. Шановні колеги! Вчора відбулося засідання Комітету охорони здоров'я, і більшість народних депутатів прийняли рішення виступити сьогодні з трибуни з заявою про кричущу несправедливість, про абсолютно цинічні дії керівників Міністерства охорони здоров'я, із заявою про злочин. Вчора за це проголосували народні депутати: Олег Мусій, Андрій Шипко, Сергій Мельничук, пан Кириченко, Біловол, Шипко, Бахтеєва, Богомолець Ігор Шурма. Вже третій тиждень поспіль під стінами Міністерства охорони здоров'я триває безстрокова акція протесту онкохворих людей. Родичі онкохворих дітей, їх матері і батьки вимагають від Міністерства охорони здоров'я вирішення їх проблеми і порятунку їх дітей, вимагають відправлення дітей за кордон. При цьому Міністерство охорони здоров'я не вийшло на зустріч з пацієнтами, за три тижні не вирішило проблему. Люди продовжують, люди вчора прийшли під стіни парламенту і на Комітет охорони здоров'я з проханням і зверненням до всіх народних депутатів дати їм єдиний шанс на життя. Людям незрозуміло, чому вони мають місяцями чекати розгляду їх справ відповідною комісією МОЗ для взяття їх на облік та постановки в чергу на лікування за кордоном, чому їм не надають жодної відповіді, чи взяті вони на облік Міністерством охорони здоров'я, чи буде оплачене їх лікування чи не буде? Чому хворі помирають, так і не дочекавшись гарантованої державою допомоги? З 2016 року 38 українців померли, не дочекавшись виділення коштів і засідання відповідної комісії. Відповіді від Міністерства охорони здоров'я на ці питання пацієнтів не отримали ні ми, ні представники пацієнтських організацій. Ми, члени Комітету охорони здоров'я, обурені таким цинізмом та бездіяльністю посадовців МОЗ у вирішенні питань, від яких залежить життя і здоров'я людей. Ще два роки тому Комітетом охорони здоров'я було ініційовано розгляд і аналіз роботи Міністерства охорони здоров'я по лікуванню людей за кордоном, і є звіт Рахункової палати. За два роки ні одна з вимог Рахункової палати не були виконані. Ситуація погіршилась, а не покращилась. Не зважаючи на надані Міністерством фінансів роз'яснення щодо можливості використання передбачених бюджетом 112 мільйонів гривень, які є на рахунку у Міністерства охорони здоров'я і які відповідно до чинного законодавства мали бути перерозподілені і спрямовані на порятунок життя онкохворих людей, для яких нема шансу вижити в Україні. На реалізацію цього пілотного проекту по трансплантації, яке МОЗ неспроможне реалізувати в цьому році, не було керівництвом міністерства вжито жодних заходів для перерозподілу цих видатків на лікування за кордоном. МОЗ не володіє інформацією щодо залишків коштів на рахунках. На сьогоднішній день в Білорусії знаходяться кошти української держави, а пацієнти не можуть бути відправлені туди в зв'язку із тим, що міністерство не спромоглося ці кошти спрямувати, відповідно до потреб. МОЗ не вживає дієвих заходів для розвитку в Україні наявної медико-клінічної бази для трансплантації органів кісткового мозку, що дало б можливість значно скоротити витрати. Тільки в Білорусію в минулому році ми заплатили 7 мільйонів доларів на ті... за ті операції, які могли бути виконані в Україні. Єдине, якого документу бракує, розробленого міністерством, – порядку перетину донорськими клітинами кордону України. За ті самі кошти в Україні можна було би зробити втричі більше операцій. У нас не було би черги, не помирали би онкохворі діти і онкохворі дорослі. Ми, народні депутати України, члени Комітету з питань охорони здоров'я, вважаємо дії керівництва МОЗ України злочинними та вимагаємо від Прем'єр-міністра України звільнити із займаних посад: виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляну Супрун та заступника міністра Олександра Лінчевського, відповідального за цей напрям роботи, за бездіяльність та неспроможність організувати належне виконання покладених на них обов'язків і вжити заходів для притягнення їх до відповідальності, забезпечити відновлення роботи центру дитячої онкогематології, трансплантації кісткового мозку Національної дитячої лікарні ОХМАТДИТ України та поновлення на посадах звільнених фахівців. Забезпечити фінансування бюджетної програми лікування громадян за кордоном відповідно до реальної потреби та перерозподілити наявні на рахунках кошти і врятувати життя тих людей, які вже три тижні ночують під Міністерством охорони здоров'я. Ми вимагаємо від уряду вжити невідкладних заходів для забезпечення розвитку в Україні трансплантації, яка дозволить нам ліквідувати всі черги, яка дозволить нам в Україні рятувати наших дітей і пацієнтів. Відповідне звернення про вчинений посадовими особами злочин проти онкохворих українців, у тому числі дітей, буде спрямовано комітетом до Національної поліції України. Дякую всім за увагу, дякую членам Комітету охорони здоров'я, які незалежно від своїх політичних вподобань, політичних сил на сьогоднішній день відстоюють одну єдину цінність – це збереження людського потенціалу України. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Куліченка. прошу до слова народного депутата Чубарова. Шановні колеги, шановні громадяни України! На тлі щоденних арештів, обшуків в домах кримських татар і українців тимчасово окупованому Криму, нових репресій, які вже здійснюються по відношенню до жінок (вчора були заарештовані мати і донька Зарема та Ріана Куламетови, а також голова їхньої сім'ї Зеккій Куламетов), на кримській землі розгортається екологічна катастрофа на територіях, які прилягають до заводу "Кримський титан". Ці землі знаходяться по обидві сторони адміністративної лінії, яка тимчасово встановлена внаслідок російської окупації Криму. По обидві сторони адміністративної лінії проживають десятки тисяч громадян України. Заміри повітря та почви зі сторони материкової України поки що показують допустимі норми. Але є питання в тому, які, як далі буде розвиватися ситуація. У тимчасово окупованому Криму зі вчорашнього дня розпочато евакуацію дітей з міста Армянск та інших населених пунктів, які прилягають до заводу "Кримський титан". Проблема полягає ще в тому, що немає абсолютно ніякої довіри до тієї інформації, яка надається російською окупаційною владою. Деякі експерти вважають, що причиною екологічної катастрофи, яка почала розгортатися на Кримському півострові, може бути втрата контролю російською армією над бойовими отруюючими речовинами, які вони можуть зберігати на території заводу "Кримський титан". В цій ситуації вважав би необхідним звернення української держави, зокрема МЗС, до Організації по боротьбі з хімічною зброєю, щоб вони здійснили моніторинг ситуації на території навколо заводу "Кримський титан". Шановні колеги, хотів би сказати, що зараз отакими діями і тими, що ще будуть здійснюватися нібито задля того, щоб усунути наслідки цієї катастрофи, там планується проведення водопроводу з Каркінітського заливу. В Криму здійснюються з боку Росії екоцид. Це все спрямовано для того, щоби змусити громадян України покидати свої землі… Українська держава в цій ситуації має здійснити все для того, щоб припинити діяльність, створити умови для повного припинення діяльності "Кримського титану". Це ганьба і сором для нас всіх, що в такій ситуації ільменіт з української території, з Житомирської області, по чорних схемах йде до турецьких портів, а звідти знову спрямовується до Криму. І цей ільменіт… Дякую вам. Я запрошую до слова народного депутата Батенка. Тарас Батенко, "Українське об'єднання патріотів – УКРОП". Я дякую народному депутату Дмитру Добродомову, лідеру "Народного контролю" за право виступити з трибуни по питанню, яке хвилює все суспільству і весь цей зал. Колеги, в листопаді минулого року, як ви знаєте, в цій сесійній залі сталася, без перебільшення, сенсація. Ми з вами ухвалили в першому читанні проект нового Виборчого кодексу. Це була дійсно несподіванка, приємна для українців, але вкрай неприємна для діючої влади. Кодекс має запровадити пропорційну систему, відкриті регіональні виборчі списки на парламентських перегонах. Влада боїться цього, ніби вогню, адже про ручний парламент тоді можна буде забути назавжди, в Верховну Раду матиме змогу пройти незалежні, справжні і освічені патріоти зі свіжими ідеями, які довели своїми конкретними справами, що гідні цього, а не "грошові мішки", які куплять собі прохідні місця у виборчих списках. Діюча влада робитиме все, щоби парламентські вибори 2019 року відбулися за законом Януковича. Для Президента і провладних партій це єдиний шанс виграти вибори і законсервувати себе у владі. Отже, зараз чітко зрозуміло, що влада не стане здаватися без бою. Навіть, якщо провладним депутатам не прийде наказ згори валити законопроект, навіть, якщо їх не мотивуватимуть матеріально голосувати правильно, новий Виборчий кодекс все одно буде спотворено правками. Ми розуміємо, що завдяки відкритим спискам в парламенті буде представлено всі існуючі в Україні фактично групи інтересів. Запрацює внутрішньопартійна конкуренція, адже на верхівку партійних списків можна буде потрапити тільки завдяки відданій і наполегливій праці на користь народу, а не величиною гаманця. Від партій вимагатиметься представництво в усіх регіонах, адже партія, що не може працювати усюди, не здатна захищати інтереси усіх українців. Новий Виборчий кодекс – це те, чого прагне громадськість. За його ухвалення мітингували і будуть мітингувати в різних регіонах України. Звернення на підтримку кодексу за ініціативи нашої партії УКРОП ухвалили вже десятки рад різних рівнів, серед них і обласні ради. Я переконаний, колеги, що ми завтра повинні, більшість з нас прогресивної частини парламенту, 6-го числа під стіни парламенту прийти на заплановану всеукраїнську акцію за виборчу реформу, щоб сказати: "Ні – виборам за законом Януковича!" УКРОП є серед організаторів цієї акції і закликає всі політичні партії, які хочуть зламати систему корупції і тиску в Україні, прийти і підтримати відкриті списки. Шановні колеги, ми, нарешті, повинні подумати не про себе, не про своє майбутнє, а про всю країну. нами правлять клептократи, які купили собі посади, вона ніколи не вийде, Україна, із замкненого кола злиденного життя. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Корчинську. Ісусу Христу! Я до вас звертають як голова опікунської і волонтерської ради Національної дитячої лікарні ОХМАТДИТ. Зараз та частина Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, яка більшість виступала з трибуни, яка відноситься і за ними стоять фармклани, дезінформує суспільство, і на жаль, корупційні лікарі, які з ними заодно, "ОХМАТДИТу" про те, що начебто в "ОХМАТДИТі" закриті відділення, які лікують по онкогематології. Це повна брехня. Всі відділення працюють в штатному режимі. Зі 103-х працівників чотирьох відділень, які лікують онкохворих і гематологічнохворих діток, у нас на даний момент працює 97. Навіть з цими людьми, які хочуть, середній медичний персонал і шістю лікарями, піти з "ОХМАДИТу", це буде на даний момент 93 замість 103-х. Ці люди працюють всі, - окрім двох завідуючих, шістьох лікарів і чотирьох медсестер, тобто це в даному разі лаборанти, - на своїх місцях, щодня виконують свої обов'язки. Жодного відділення не закрито. Лабораторія працює. Так, нам буде непросто. Тому що, на жаль, працівників лабораторії, які дуже професійні і чесні керівники і працівники, їх шантажують. Шантажують оцим документом. Пані Донська, хочу вам показати. Через лабораторію було списано на мільйон чотириста за два дні 146 флаконів по 10 тисяч гривень препарату "Неуластим". Це препарат, який би забезпечив 146 онкохворих дітей фактором живих клеток, фактором росту живих клітин. Це 146 блоків. І їх шантажують цією цифрою. Тут є підпис пані Донської, яку, на жаль, захищає зараз Богомолець і, на жаль, захищає комітет. Це цифра державної аудиторської служби. Коли порахували, скільки ця команда лікарів-корупціонерів расходовала державних і офіційних благодійних грошей на одну трансплантацію, це цифра останніх 16 трансплантацій. За одну трансплантацію державі благодійники сплатили 3 мільйона 699 тисяч, тобто 120 тисяч євро! Європа, Польща бере менше, ніж ці "шановні" лікарі дозволяли собі в "ОХМАТДИТі". У той же час, коли бідні батьки наших дітей купували фізрозчин, який був на складі, "Альбумін", який був на складі. Їм видавали списки ліків, 17-18 позицій, із них мінімум 12 було на складі у цей момент.

Я вас дуже прошу допоможіть зараз Національній лікарні "ОХМАТДИТ" своєю солідарністю. Приїжджайте, будь ласка, всі шановні народні депутати у Національну лікарню "ОХМАТДИТ", ми вам все покажемо. Лікарня змінюється. Ми хочемо навчити молодих лікарів і молодих медсестер, лаборантів європейським стандартам. Ми будемо робити неродинну трансплантацію… Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Крулька, Шановний український народе, пані головуюча, колеги народні депутати! Микола Люшняк, 166 округ, група "УДАР", "Блок Петра Порошенка". Економіка держави України складається з багатьох частин: металургія, сільське господарство, сфера обслуговування, малі, великі підприємства, які пазлами складаються в державу, яка називається Україна, яка сьогодні є великим великим граком на міжнародній арені. Але, коли в Україні є такі державні діячі, як операційний директор ПАТ "Укрзалізниця" Єрьомін В'ячеслав Володимирович, який анонсував закриття залізнодорожніх станцій по всій Україні. Де елеватори? Інвестор вклав гроші, розвивається агропромисловий комплекс, металургія, а він вирішив закрити ці залізнодорожні станції. І цей пазл "економіка України" розірвати. Заявляю: місто Бучач, місто Монастириська, бюджетоутворюючі підприємства, ПАТ "Коржова кар'єр", ДП "Ковалівський спиртзавод", "Бучачагрохлібпром" в минулому році інвестували в свою логістику багато мільйонів гривень. Ббула домовленість з керівником, головою правління "Укрзалізниці" про те, що на дану станцію буде швидке відвантаження, тобто маршрути, які будуть відвантажувати зерно. І керівник стримав своє слово, маршрути поїхали, зерно було відвантажено, ПАТ "Коржова кар'єр" почали відвантажувати на металургійні заводи свою продукцію, ДП "Укрспирт" почав відвантажувати Але в цьому році керівництво, яке очолює Єрьомін В'ячеслав Володимирович, вирішило, що недоцільно станція Бучач відвантажувати маршрути на порти, на інші цей і відмінила повністю відвантаження по даних станціях. Для розуміння. "Бучачагрохлібпром" – основний платник податків в регіоні, ДП "Ковалівський спиртзавод" сплачує в місцеві бюджети мільйон 600, ДП "Коржівський кар'єр", 30 відсотків Монастириського району сьогодні є бюджетонаповнювачем саме цих підприємств. І завдяки таким рішенням, які дає Єрьомін В'ячеслав Володимирович, сьогодні ми ламаємо українську економіку. минулому році ми зменшили земельний податок для ПАТ "Укрзалізниця", яка повинна була модернізувати свої підприємства. вони почали ефективно знищувати нашу українську економіку. Звертаюся до Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, 30 секунд, будь ласка, завершуйте. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Крулька, ця зала не хоче чути, принципово не чує. Дуже багато лунають висловів відносно знищення української економіки, і починають зразу шукати внутрішніх, зовнішніх ворогів, п'ятої колони, знищується українська економіка. А хто ж її знищує? Пригадайте події 14-го року, коли підписана була угода, коаліційна угода, між фракціями, окрім "Опозиційного блоку", всі п'ять фракцій підписали зазначену угоду, заклавши основні положення розвитку країни. Зараз на порозі вже 2018 рік. Що ми маємо? А ми маємо розвалену економіку України, тому що той шлях, який був обраний спочатку, є, мабуть, неправильним, тому що та політика і ті квазіреформи, які проводилися всіма фракціями, а потім залишкові фракції, найбільші дві фракції, є неправильною. Зараз я хочу акцентувати увагу громадян України, можливо, тут ці цифри, які будуть зараз мною сказані, дуже цікаві. Можливо, вам громадяни України, буде дуже обтяжливим їх слухати, але ці цифри є наслідком тієї політики, яка буде відображатися на вас в подальшому, яка буде впливати на ваш майновий стан. Зокрема, хочу зазначити, що ніхто чомусь не говорить про те, що розмір державного боргу вже перетнув межу 2 трильйони гривень. Два трильйони гривень – це більше 75 відсотків валового внутрішнього продукту. Тут пан Гройсман виступав з приводу того, що начебто не його уряд брав ці борги і відповідно в цьому винуваті попередники, і відповідно він докладає титанічних зусиль для того, щоб якось вирівняти ситуацію. Але натомість виникає запитання, а чому при прийнятті бюджету на цей рік розмір, граничний розмір державного та гарантованого державою боргу зріс аж до 100 мільярдів гривень? Чи хтось його це примушує робити? Відповідно хочу зазначити, що щороку ми витрачаємо більше 320 мільярдів гривень на погашення як тілу кредиту, так і процентів за кредит. Це складає близько більше 10 мільярдів доларів, наш бюджет складає 35 мільярдів доларів. Третина, 30 відсотків державного бюджету йде на покриття державного боргу. Далі. У 2019-2020 роках ми зобов'язані віддати більше 20 мільярдів доларів. З 2019 року ми зобов'язані будемо додатково, окрім тих сум 10-12 мільярдів, віддавати більше 1 мільярда доларів за державними деривативами. Це ноу-хау пані Яресько і Яценюка, про що тут мало хто говорить. Відповідно вся політика держави направлена на виконання вимог Міжнародного валютного фонду. І відповідно як наслідок, дорогі українські громадяни, наслідок є невтішним, підвищення цін на газ… Це дуже невтішна новина, вона дуже болюча для мене, тому що ми усвідомлюємо, що той стан, до якого доведені громадяни України, стан зубожіння не дозволяє нести цей додатковий непосильний тягар. Але, на жаль, ця влада нічого не може, ніж жити у борг

Шановні колеги, моє прізвище було згадано у зв'язку з корупційними махінаціями. Хочу сказати наступне, що, на жаль, на сьогоднішній день суспільство є маніпульованим. І те, що відбувається абсолютно злочинне під керівництвом і прикриттям керівництва Міністерства охорони здоров'я в "ОХМАТДИТі", є злочином перед державою. Цей злочин перед державою має бути припинено, і ті люди, які сьогодні наживаються на горі дітей, мають понести кримінальну відповідальність. Саме тому я звертаюсь до пана Кубіва, пана Гройсмана щодо створення комісії, яка би перевірила всі факти корупції, які пов'язані з роботою "ОХМАТДИТу" та тих керівників, які безпідставно звільняють лікарів, звинувачуючи їх у відсутності медикаментів, яких немає тому, що міжнародні організації починають їх поставляти через 18 місяців, і на карантинній зоні на мільйони гривень зберігаються ті препарати, які ніколи не зможуть бути використані, які будуть викинуті в смітники. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Крулька, який має право на репліку, а також має згоду від двох фракцій на… заявою на перерву, яку просять замінити виступом. Тому загальний Регламент виступу – 4 хвилини. Прошу. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". В цьому залі сьогодні і вчора оці "песики", яким дали "темники" з Банкової, вибігли для того, щоби розповсюдити абсолютну брехню проти Юлії Тимошенко і її родини. Я вважаю, що президентська кампанія, яка тільки зараз стартонула, вже перейшла всі "червоні лінії". Ніхто не опускався до того, щоби почати спекулювати дітьми і родиною під час виборчої кампанії, причому розпускати відверту брехню, не підтверджену жодними фактами. Ви що, хочете, щоб ми також таку саму риторику вели? Ви хочете, щоб ми розказували про невістку, яка є громадянкою Росії – про невістку Петра Порошенка, чи про сватів, які є громадянами Росії, чи про сина, який у лондонській школі з написом "Росія" і гербом – двоголовим орлом виступає, ходить з дітьми олігархів, фотографується? Така виборча кампанія має бути? Ви її отримаєте, друзі! Але ви зрозумійте, що це – низько, і це – ганьба! Це вже нижче будь-якого плінтуса! Але я не хочу навіть до вас звертатися з цим, я хотів би звернутися до колег журналістів. Шановні друзі, згадайте, як знищувалася неодноразово свобода слова в Україні! Так само робиться і зараз: вас розводять, вас використовують. Учора ця брехлива інформація за гроші була розповсюджена на всі сайти, на всі канали. Деякі відмовилися, а деякі журналісти, я зараз про це окремо скажу, уже не через експертів проплачених, які озвучують темники, а особисто почали на телеканалах розповсюджувати цю брехню. Де ваша солідарність? Де ваша журналістська честь? Згадайте про це, інакше не буде у нас свободи слова і ніхто вас не захистить. І це у той день відбувалося, коли замість того, щоб захистити вашу колегу Седлецьку, проти якої вчора дали прослушку, санкціонували всі її записи, всі телефони, яка розгрібає корупцію і виказує її, показує корупцію, замість цього ви розповсюджували брехню проти родини Юлії Тимошенко. Тому я хотів би сьогодні сказати одну ключову річ. Шановні друзі, ми так можемо догратися і ми так можемо країну занапастити. Але найбрудніше в цій всій історії, що канал, який це вчора розповсюджував, він куплений у сина Януковича в обхід усіх санкцій, міжнародних санкцій, українських санкцій. І ким куплений? Підставними людьми від пана Порошенка. І саме цей канал сьогодні займається інформаційною брудною атакою. Ви запитаєте нас, "Батьківщину": чи будемо ми, чи не будемо ходити на канали? Так от, я вам хочу сказати, що ми будемо ходити на канали, навіть на цей канал, який куплений у сина Януковича в обхід усіх міжнародних санкцій і зараз прислуговує інформаційним кілером для того, щоби вбивати політичних опонентів, тому що у нас, у нас, у "Батьківщини" немає олігархів і немає своїх каналів, на які ми можемо ходити. Тому ми будемо доносити правду усіма методами і можливостями, які є. А цей канал, в тому числі я би хотів сказати, діє в інтересах Кремля і розповсюджує через російських адептів, які там працюють, прокремлівську інформацію, да, в завуальованому вигляді, але вона там існує. Тому знаєте що? Давайте, я до всіх звертаюсь тут, бо тут є кандидати в Президенти, давайте припинимо спекулювати на темах, які розкривають... розривають Україну, давайте припинимо брехати один проти одного і проти, головне – проти дітей і членів сім'ї, бо це низько і це неприпустимо. А тим, хто це розповсюджує, тим песикам – ганьба і ви за це будете потім шкодувати. Тому що ви є перебіжчиками з "Батьківщини", а зараз переметнулися туди і слугуєте новому хазяїну. Дякую. І я запрошую зараз, ще є в нас дві заяви. Заява від двох фракцій, просять замінити на виступ від БПП і "Народного фронту", замінити на виступ народного депутата Бурбака. Прошу. Шановні колеги, вітаю вас. Наприкінці липня в Чернівцях депутати міської ради усунули обраного громадою міського голову Олексія Каспрука. Я неодноразово з цієї трибуни попереджав, що в Чернівецькій міський раді регіонали Януковича, Фірташа готують свій реванш. Неодноразово з цієї трибуни я закликав винести в зал і проголосувати постанову про переобрання і розпуск Чернівецької міської ради. Тепер маємо переворот регіоналів в одному українському обласному центрі на заході України, я наголошую – на заході України. Хочу підкреслити, що мером Олексія Каспрука обрала абсолютна більшість виборців, а зняли 29 депутатів, які сумарно отримали менше ніж вдвічі голосів. І зняли не тому, що цього вимагали виборці, а тому що міський голова Олексій Каспрук заважав дерибанити майно громади та не йшов на поступки міським депутатам-запроданцям, яких контролює олігарх Фірташ. Тепер вони ще й розбудовують організаційну мережу для Медведчука в Чернівцях. Ця ж банда Фірташа-Борисова ще в 11 році в такий самий спосіб позбавила чернівчан законно обраного міського голову Миколу Федорука. Він наш колега народний депутат, він вам це розкаже. А потім дерибанили місто і комунальну власність. Наприклад, подарували газогін вартістю понад двадцять три мільйони гривень приватному підприємству "Чернівціоблгаз", бо це підприємство контролював газовий олігарх Фірташ і керівник "Укргазвидобування" того часу Борисов. До речі, тепер слідство Генпрокуратури визнало членом злочинного угруповання Януковича цього самого Борисова. Хочу нагадати, нещодавно він був прописаний в квартирі цього ж Василя Продана, який став черговим секретарем. Тепер вони знову йдуть в контрнаступ, ці регіонали, які хочуть повернути реванш. Це перевороти в органах місцевого самоврядування, це формування потужної мережі загальнонаціональних каналів, щоб транслювати ворожу пропаганду. За допомогою Кремля вони повним ходом розгортаються тут, у наших тилах. Яке місто наступне в цьому списку? Який обраний народом голова буде усунутий з посади десятком таких же самих запроданців? Львів? Київ? Які іще міста чекають цього? До речі, разом з колишніми регіоналами в Чернівецькій міській раді дружно співпрацюють і голосують деякі представники фракцій демократичного табору, які представлені тут, у парламенті. У мене в руках звернення, ось вони, це частина цих звернень, до голови парламенту та народних депутатів від чернівчан, які не хочуть миритися з тим, що нехтують їхніми голосами, нехтують їх вибором. Люди вимагають розпуску міськради і нових виборів. Виборів і голови міської ради, і депутатів. Вони вимагають, щоб Чернівецьку міську раду звільнили від банди Фірташа. Чернівчани звертаються до українського парламенту як до вищого законодавчого органу про захист не лише свого волевиявлення, а й захист міста та його мешканців від розкрадання майна. У парламенті понад рік зареєстрована Постанова про розпуск Чернівецької міської ради. Разом з Чернівчанами ми вимагаємо її поставити на голосування та розпустити міську раду, яка насправді служить Фірташу та Медведчуку. Дайте завершити 30 секунд, будь ласка, завершіть. БУРБАК М.Ю. Саме так має відреагувати вищий законодавчий орган України на тихий реванш в одному окремо взятому обласному центрі. тут громада передала газету. Подивіться, це 29 запроданців, які зняли законно обраного міського голову Олексія Каспрука. І ми повинні відновити справедливість в Чернівцях. Перевибори в Чернівцях! Геть запроданців! Дякую.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги і депутати, багато хто з вас під час літніх канікул відпочивав і, очевидно, не звернули на вкрай важливе рішення Європейського суду з прав людини, який за позовом одного із громадян України визнав таким, що порушує права людини, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це рішення Європейського суду – це фактично аргумент для влади для того, щоб почати розпродаж земель в Україні, про який вони говорять як про ринок земель. Для влади, для міжнародних глитаїв і латифундистів українська земля – це найбажаніший товар, який сьогодні нічого не коштує. Для них це товар, а для нас це земля полита кров'ю наших предків, для нас це земля, яка повинна годувати український народ і прийдешні покоління українців. Влада, чи то через вимоги Міжнародного валютного фонду взамін чергового кредиту, чи використовуючи рішення Європейську суду з прав людини, намагатиметься в будь-який спосіб протягнути ринок земель. Що таке ринок земель для України? Це обезземелення селян. Я за літо зустрічався з десятками фермерів по всій країні. Ні один з них не сказав, що вони підтримують продаж землі, тому що у людей немає грошей купити землю. Спеціально людей довели до зубожіння, позбавили обігових коштів, можливості мати доступні кредити. Не те, що землю купити не можуть, немає грошей на паливно-мастильні матеріали, на хімдобрива імпортні. Україна – величезна європейська держава, замість того, щоб мати свою потужну хімічну промисловість ми завозимо імпортне барахло бодяжене із-за кордону, в результаті чого гинуть бджоли, худоба і людей травлять. І тому команда Радикальної партії пропонує альтернативу тій політиці обезземелення селян, яку проводе влада. У 2017 році, в березні місяці, ми зареєстрували зміни до Конституції, 186 народних депутатів підписалося, про те, щоб основою аграрного устрою України було фермерське господарство, ставка на одноосібника, на фермера, на малі сімейні ферми, а не на латифундистів і транснаціональні корпорації. Шість величезних земельних олігархів за минулий рік майже вдвічі збільшили банк землі, який під різними корупційними схемами забрали у селян. І мета одна: щоб добитися ринку земель, а потім за копійки забрати Друга наша вимога до уряду. Відновлення спецрежиму оподаткування ПДВ для селян. У бюджеті цього року більше 6 мільярдів гривень на підтримку сільгоспвиробників, я не побачив ні одного фермера, ні одного селянина, який би отримав цю підтримку. Всі ці гроші ідуть на латифундистів у ручному режимі через корупційні схеми. Тому повернення спецрежиму оподаткування ПДВ це буде чесна підтримка національного сільгоспвиробника і українських селян. Дякую. І ми маємо ще одну заяву вже від двох груп, заяву про перерву, яку готові замінити, дві групи на виступ, виступ народного депутата Шипка. Прошу. Андрій Шипко, Дніпропетровщина, місто Нікополь, місто Покров, Нікопольський район, 35 виборчий округ. Шановні колеги, сьогодні ми у виступах, виступах особливо мого колеги пана Кулініча, яке йшло про будівництво доріг в Україні. І я розумію, що це питання, яке турбує кожну людину, яка сьогодні присутня в залі. Бо ми з вами разом зрушили з місця це питання вперше в Україні. Ми прийняли Закони про дорожні фонди, першими бачимо, що уряд виділяє гроші на будівництво і розбудову доріг в Україні. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що є недобросовісні фірми, які запоручаються підтримкою Антимонопольного комітету і блокують тендери по будівництву доріг в Україні, пів-України заблоковано тендерів. На сьогоднішній день у мене особисто болить, є кошти на будівництво нікопольської дороги, це взагалі "дорога життя", яка зв'язує 325 тисяч мешканців з обласним центром містом Дніпро, де люди можуть отримати і соціальні послуги, і якісну медичну допомогу 3-4 рівня. Вони не можуть доїхати до обласного центру завдяки тому, що є така фірма, яка заблокувала тендери, пішла в Антимонопольний комітет, договорилася з паном Терентьєвим і все. Антимонопольний комітет підтримав – і що? Гроші є, строки проходять, а дороги не будуються. Тобто, шановні колеги, я закликаю всіх вас сьогодні, ми сьогодні маємо підтримку комітету, маємо підтримку Укравтодору. Ми сьогодні, до нас приєдналися депутати з різних фракцій і політичних фракцій і груп. Ми сьогодні реєструємо законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо відповідальності недобросовісних підрядних організацій дорожньої галузі. І я прошу, щоб ми всі підтримали цей законопроект. І звертаюсь особисто до вас, шановний пане Андрію, щоб цей законопроект був внесений і розлянувся найближчими днями у сесійній залі. Щоб цих компаній не було. Щоб будівництво доріг в Україні продовжувалось. Щоб це було чесно, прозоро і ясно для всіх – і для населення, і для мешканців сіл, міст, і для уряду, і для нас, народних депутатів. Дякую за увагу. Дякую. Отже, колеги, всі виступи і від депутатів, і від фракцій завершені. Ми переходимо до порядку денного. І я хочу зазначити, що сьогодні у нас стоїть важливий проект Постанови про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, а також блок питань ратифікації. І Апарат їх підібрав таким чином, щоб знайти найбільш компромісні і об'єднуючі ратифікації. Тому я прошу всіх налаштуватись на активну роботу. Першим питання є проект Постанови про проведення парламентських слухань. А другим питанням – вже проект Постанови про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання. Тому, колеги, ми переходимо до першого питання порядку денного. Це проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні" (№ 8598). я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-125 Я ще раз поставлю, колеги. Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні", щоб ми розглянули її за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

Добре. Заключний раз ставлю. Якщо не буде голосів, ми перейдемо до розгляду по повній процедурі. Отже, ще раз ставлю пропозицію, щоб проект Постанови 8598 про проведення парламентських слухань ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

Кілька депутатів не встигли. Добре, я поставлю ще раз пропозицію скороченої процедури до проекту Постанови 8598. Прошу голосувати.

Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, це був якраз той момент, коли б я був за розширену процедуру. І я поясню. Шановні колеги, звернуть увагу на назву цієї постанови – збалансований розвиток людського капіталу. Звертаюсь до всіх, ми повинні розглянути глибинні питання: чому молодь їде за кордон? Ми повинні розглянути питання: чому у нас не збалансований розвиток людського капіталу? Якщо є слайди, покажіть, я просив. державного замовлення за тією моделлю, яка зараз існує… Подивіться, пішла в три міста України. У нас, що Україна – це три міста? Якщо це не проблема, давайте хай так буде. Дивіться, 28 відсотків державного замовлення пішло в місто Київ. Це великий тренд, це великий виклик для України. Якщо ми далі так будемо робити, ми будемо мати велику-велику проблему. Наступний слайд покажіть, будь ласка. Подивіться розподіл ситуацій по ЗНО по регіонах. Ми бачимо, що фактично ми формуємо неосвічену частину населення на півдні України. Запоріжжя, подивіться, Херсонська область, Миколаївська область і так далі. готуємо ці території для чого? Розрив досягає до 12-14 відсотків. І, якщо такий тренд ми будемо зберігати, через 5-7 років ми будемо мати велику проблему. Шановні колеги, наступне. Подивіться, що у нас відбувається по державному замовленню на вчителів. 112 держзамовлення – на вчителів фізики, 353 – на вчителя математики, це на 16 тисяч шкіл України, 208 – на вчителя хімії. Якщо такий тренд ми зберігаємо, шановні колеги, це кінець для того, щоб Україна взагалі мала якісь шанси на те, щоб будувати інноваційну економіку і мати якийсь шанс вийти в топ-країн. Тому ці парламентські слухання присвячені в першу чергу… Просто подивіться, тут слайди все показують. Сьогодні на комітеті ми будемо обговорювати це питання. Але, шановні колеги, це не проблема персоніфікації когось, 2 хвилини. СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Шановні колеги, ми запустили, на жаль, в 14-му році з прийняттям так званого Закону "Про вищу освіту" ці тренди. Якщо вони нас всіх влаштовують, будь ласка, давайте скажемо, що Україна це 3 місця, що Україні достатньо буде 112 вчителів фізики, 208 хімії, 353 математики. Хоча ми розуміємо, що тільки третина прийде після закінчення педагогічної спеціальності піде в школу. Що це робиться? Ми не повинні створювати модель України, в якій ми маємо таку різницю між територіями, ми повинні знайти інструментарій чіткий, сформувати державну політику, яка б забезпечила рівномірний розвиток всіх територій України, якщо ні, будемо мати великі ризики, бо неосвіченість – це немає імунної системи для спротиву проти зомбування. Шановні колеги, це великий виклик перед Україною. Ми повинні провести парламентські слухання, почути людей, які які з місць розповість про те, що відбувається. Я бачу по своїй Херсонській області, як два роки тому взагалі тільки 25,6 відсотка дітей залишились після закінчення школи. Якщо такий тренд буде відбуватися, ми будемо мати великі проблеми. Тому, шановні колеги, такі парламентські слухання проходять вперше. Ми розглядаємо освіту і науку. На жаль, це не профіль нашого комітету. Ми не розглядаємо економіку, ми не розглядаємо пенсійне забезпечення, соціальне питання. Але через освіту і науку ми спробуємо подивитися, що потрібно зробити, щоб збалансувати розвиток людського капіталу, зупинити міграцію

Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Що насправді сьогодні означає розвиток людського капіталу? Це не тільки перерозподіл обсягів державного замовлення на підготовку спеціалістів у системі вищої освіти, це збільшення фінансування з місцевих бюджетів на підготовку спеціалістів, які підуть працювати в українські школи Миколаївщини і Херсонщини, які будуть забезпечувати заклади охорони здоров'я молодими спеціалістами, які забезпечать соціальну сферу відповідними кваліфікованими спеціалістами, які не будуть виїжджати за кордон, а залишатимуться за місцем проживання, де вони де вони потрібні в першу чергу. Якщо говорити про глобальні речі, то це питання індексу розвитку людського капіталу і щорічні доповіді на Давоському всесвітньому форумі якраз говорять про те, що Україна має надзвичайно високий потенціал, збільшується тривалість навчання протягом самого життя, але на превеликий жаль, такі фактори, як охорона здоров'я, як інвестиції в науку і освіту, як підтримка освітніх реформ все-таки потребують відповідного коригування. І третій, дуже важливий принцип: ми повинні все-таки провести ревізію не тільки системи національних університетів, але й обсяги тієї уваги, яка є. Ми розпочали нову українську школу, і сьогодні є велика проблема з тим, як все-таки довести необхідні рівні до… якості до кожного українського села. Але в той же час треба розуміти, що треба максимально попрацювати над тим, щоб пройшли ці слухання, ми змогли б поставити відповідні завдання і реалізувати їх відповідно до концепції до 2030 року. Я сподіваюсь на те, що сесійна зала об'єднається і допоможе Україні перезавантажити систему розвитку відродження людського капіталу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Галасюк Віктор, будь ласка. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, людський капітал – це найдорожчий капітал, який є у будь-якої країни в сучасному світі. На жаль, Україна сьогодні стрімко, в прямому сенсі цього слова, втрачає людський капітал. Вчора міністр закордонних справ Клімкін заявив, що з України щороку емігрують близько мільйона громадян. Уявіть собі, мільйон у рік втрачає наша країна! Раніше міністр соціальної політики Рева заявив, що близько 8-9 мільйонів українців живуть і працюють за кордоном. По суті, більшість з них – це вимушені заробітчани, які були змушені залишити свої свої родини для того, щоб поїхати і заробити за кордоном кілька сотень євро на те, щоб прогодувати свою родину. Це абсолютно неприпустимо в сучасному світі! Уявіть собі, заробітчани – це майже 50 відсотків економічно активного населення України. Це масштаб національної катастрофи. Перекази заробітчан формують майже 10 відсотків економіки країни. Такого немає майже в жодній країні країні світу, в якій є більш-менш пристойна економіка. Це є ознакою відсталості економічної політики і хибної економічної моделі. Це абсолютно неприпустимо, коли перекази заробітчан в 5 разів перевищують прямі іноземні інвестиції в країну. Це означає, що Україну зробили донором людей, сировини і грошей для інших промислово розвинутих економік. Тому нам треба докорінно, радикально міняти економічну політику, і саме в цьому полягає важливість нового економічного курсу, нової економічної політик, проголошеної лідером Радикальної партії Олегом ляшком. І це не просто слова, це конкретний план розвитку української економіки: дешевші кредити, податкові інвестиційні стимули для виробництва у країні, безкоштовне приєднання до інженерних мереж. 30 секунд, будь ласка. ГАЛАСЮК В.В. Зняття бар'єрів на вхід в українську економіку – це вигризти нові ринки для українських виробників і всередині країни через "Купуй українське, плати українцям", і назовні через Експортно-кредитне агентство. Тоді Україна перестане бути донором для економічного розвитку своїх сусідів, а стане потужним, сучасним європейським гравцем на глобальній арені, в якому зберігається і примножується людський капітал. Дякую. Від "Батьківщини" Соболєв Сергій Владиславович. Передає слово для виступу. Прошу? Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, дійсно, наша фракція "Батьківщина" і її лідер підтримали всі законодавчі ініціативи, які стосувалися освітян. єдина реформа, яку ми підтримали – це була освітня реформа. І ми, коли мали можливість протягом останніх двох місяців, хто мав бажання бачити як реформується, як оновлюються класи в рамках нової української школи. Я хочу сказати, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і фракція, ми робимо ставку на інтелект. Тому, власне, коли слухаєш навіть міністра Клімкіна, який говорить, що з країни Порошенка виїжджає до мільйона студентів за кордон, це абсолютно кричуща ситуація. Тому хотів би сказати, що, можливо, не все так добре в нашій новій українській школі, бо я заходив до класів, спілкувався з вчителями, вчителями, які зараз уже зустріли першачків. Немає підручників, але я думаю, буквально місяць-два-три ці підручники для наших учнів перших класів з'являться. Я також хочу сказати, що не може бути в державі того, що, до прикладу, премії "Нафтогазу" складають мільярдні суми гривень, але наші вчителі, на жаль, залишаються без тих самих двадцяти відсотків за престижність або за класність. не тільки в загальній освітній системі є проблеми. Ми маємо звернути увагу і на дошкільну освіту, маємо звернути увагу і на вищі навчальні заклади. наше завдання – підтримати цю постанову, нині і фракція "Батьківщина" буде це підтримувати, аби відкрити дискусію, дати освітянам можливість висловити все те, що їм болить і що потрібно робити в стінах цього парламенту… Будь ласка, завершили, так? Дякую, пане Сергій. Каплін Сергій Миколайович, будь ласка. Шановні народні депутати, "космонавти" Верховної Ради України, ви взагалі про що тут говорите? У нас сьогодні має бути 3-4 конкретних практичних пріоритетів. Перше – це субсидія. 6 мільйонів наших співвітчизників, людей, які ледве виживають в тому числі через ганебний бюджет, прийнятий у 2018 році, через абсолютно антисоціальну, антинародну, антиконституційну політику в нашій країні, потребують підтримки, потребують плеча уряду і коаліції, і опозиції. Бо ще раз наголошую, не може бути опозиції по відношенню до України і простих людей. Середній рівень зарплати, частка фонду оплати праці в собівартості продукції, яка виробляється в Україні, складає 6 відсотків. Ніде у світі, навіть у окупанта, який ви і я критикуємо, рівень – 20 відсотків. Це використання рабської батрацької праці простих українців. Третє. Ми не маємо сьогодні гідної пенсії. Невже ці люди не заробили гідної пенсії, побудувавши фабрики, заводи, подарувавши вам фабрики і заводи? Далі. Я не розумію, чому риторика і опозиції, і коаліції така пафосна. Чому ви не займаєтесь конкретними речами? Чому сьогодні ми говоримо про новий курс і блокчейни, разом з тим у Полтаві покриваємо виродка-корупціонера Мамая, обслуговуємо дерибан трьохмільярдного бюджету, я звертаюся до Юлії Володимирівни Тимошенко. Я кожного ранку буду звертатися з цієї трибуни. Заберіть свою фракцію від коаліції з Мамаєм, який публічно давав хабар судді, намагався давати хабар судді Гольник. Доведіть, що ви за новий курс, а не за якусь абсолютно міфічну нову піарну ідею. Оце і є новий курс, оце і є екзамен, залік перед українським народом! Все інше – це чепуха, фігня! Отже, колеги, зараз буде два виступи від "Самопомочі" і "Опозиційного блоку", як я і обіцяв. Це означає, що через 5 хвилин буде голосування. Я тому, колеги, звертаюсь до усіх голів фракцій, Секретаріату Верховної Ради запросити депутатів в зал. Після двох виступів ми перейдемо до прийняття рішення. Зараз 2 хвилини Олег Березюк. шановні колеги! Саме в ці хвилини відбувається фізичне знущання над учнями, вчителями і батьками Лютовиської школи Самбірського району Львівської області. Коли фізично, без потреби, підступно, порушуючи масу законів, звільняються вчителі і закривається насильно добра школа, знущаючись над учнями, батьками і селом, яке захищає право своє мати школу в своєму селі, бо до наступних шкіл нема дороги. Бо нема потреби її закривати. Уряд на чолі з Прем'єр-міністром, на чолі з міністром освіти, на чолі з губернатором фізично знущається заради чого? Економії декількох тисяч гривень? Закрийте митницю. Закрийте витік газу в "Укрнафті", сотні тисяч кубометрів в день, і заробіть гроші для держави. Не знущайтеся з шкіл. Не знущайтеся з людей, які плекають свою школу, вчать своїх дітей, люблять своїх вчителів. Я звертаюсь зараз до міністра освіти України. Негайно, в цю хвилину, звернути увагу на безпринципну поведінку обласної адміністрації Львівської щодо школи в Лютовиськах Самбірського району Львівської області. І припинити переслідування тих, хто зберігає освіту в Україні. Дякую вам. Отже, колеги, зараз буде заключний виступ. Я ще раз наголошую, що необхідно зайти в зал, через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх запросити в зал. Голови фракцій, подивіться, кого немає, і запросіть в зал.

І наше рішення однозначне. Тому що ми вважаємо, що сьогодні освітню реформу треба відміняти, а не слухати і один одному розповідати тут різні казки. Такого ще не було ніколи, щоб 1 вересня наші діти пішли без підручників в школу, щоб в багатьох школах не було парт, і батьки за декілька днів шукали парти, мили, красили та ставили їх знову в школи. Такого ще не бачили ми, коли в одних школах сьогодні зробили дуже коштовні ремонти, їх показують на всю країну, а інші школи сьогодні закривають. Такого ще не бачили, що сьогодні в школах "красной зоны", куди виділені були мільярди гривень на відновлення Донбасу, сьогодні всі ремонтні роботи проведені за рахунок благодійних організацій. А в багатьох школах немає даху над головою, немає столовой, немає де дітям вчитися, немає шкільного автобусу. І ось цей цинізм ситуації, коли на реформу було виділено мільярди гривень, коли ви обіцяли, що кожну школу, нову українську школу сьогодні відремонтують, а ми побачили – все, на жаль, навпаки. Тому ми вимагаємо і ми звернулися до Конституційного Суду признати цю реформу неконституційною, її відміняти. І не треба тут один одного агітувати за цю реформу. Це перше. Друге. Ми вимагаємо сьогодні збільшити дотації та забезпечити вчителів в першу чергу, щоб у них була заробітна плата та підняти заробітну плату. І третє. Ми вимагаємо прийняти закони підтримки дитинства та материнства. Щоб сьогодні мами бачили майбутнє у своїх дітях. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Колеги, я запрошую всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Я нагадую, у нас наступний проект Постанови про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання до 100-річчя проголошення Акта Злуки. І я прошу всіх відповідально підійти до голосувань і до прийняття рішень. Прошу всіх зайняти робочі місця, я ставлю на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні" (№ 8598). Прошу голосувати і прошу підтримати. Підтримаймо освіту, підтримаймо наш комітет. Голосуємо.

Не встигли, я почекаю хвилинку, 197. Отже, колеги, я по фракціям прочитаю. "Блок Петра Порошенка" – 82. "Народний фронт" – 53, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 12, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 2. Колеги, зараз я поставлю пропозицію повернутись і я прошу всіх підтримати. Будь ласка, займіть робочі місця.

Отже, мене попросили почекати буквально 30 секунд. Прошу підійти. Наголошую: зараз я поставлю пропозицію повернутись до розгляду постанови. наступна постанова буде дуже важливою і символічною для нашого парламенту. Тому я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал, подивитись, кого немає. Отже, перше голосування буде за повернення. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні" Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, Ще не повернулись. Колеги, я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, доведеться постанову відхилити. Будь ласка. Я бачу, але… Подивіться, кого немає поруч, подзвоніть, покличте, особливо члени Комітету з питань освіти. Покажіть по фракціям, будь ласка, ще раз, щоб голови фракцій зорієнтувались.

позафракційні – 20. Отже, переходимо до голосування. Зайшли народні депутати, і я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні" (8598). І, колеги, це просто парламентські слухання, хто є в залі, підтримайте. Це ж парламентські слухання, підтримайте комітет. Це ж буде чесно і справедливо. Я прошу повернутися в зал. Отже, прошу підтримати пропозицію повернутись до проекту постанови 8598. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. За-213 Немає. Я ще раз поставлю третій раз. Будь ласка, я думаю, що є потенціал, просто треба перепровірити кого немає і запросити. Будь ласа, заходіть в зал. Я, колеги, закликаю проаналізувати, кого немає, і запросити. Я поставлю… Заходять депутати в зал. Отже, прошу приготуватись до голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію… Добре, я почекаю 10 секунд. Просто, колеги, треба розуміти, потім будуть ваші закони і так само не буде людей, і так само комусь буде байдуже до цього, чий це закон. Якщо у вас не буде загальної поваги і солідарності до комітету, до парламенту, один до одного, нам буде неможливо ефективно працювати. Отже, я прошу підтримати пропозицію повернутися до проекту Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні". Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос. Голосуємо зважено і злагоджено. Голосуємо. Прошу підтримати.

Потенціал високий. Добре, я поставлю ще раз, на пропозицію фракції, я ще раз поставлю. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ще раз поставлю на голосування. І не виходіть з зали, навпаки, запросіть депутатів в зал. Колеги, прошу зайняти місця. Я поставлю зараз. Нам бракує 7 голосів. Важливо, щоб кожен уважно взяв участь в голосуванні і підтримав. І прошу членів комітету посприяти, щоб була загальна мобілізація. Отже, 7 голосів. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Постанови 8598. Прошу уважно кожного взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо.

Немає голосів, колеги, постанова відхилена. Але зараз, колеги, я поставлю на рейтингове голосування проект Постанови про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Я прошу, колеги, всіх відповідально зараз взяти участь в голосуванні по цій постанові. Я її ставлю на рейтингове голосування і я прошу всіх підтримати і проголосувати. Прошу підтримати проект постанови 8088. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо,

здається, можемо входити, 210 голосів. Я думаю, що буде мобілізація, але поскільки у нас лишилось до перерви півгодини, я прошу проголосувати за розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-183 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Литвина Володимира Михайловича. Будь ласка, пане Володимир. І прошу всіх перед 12 годиною повернутися в зал. О 11:50 прошу всіх повернутися в зал.

Шановні народні депутати! Проект Постанови є результатом спільної політичної позиції всіх, наголошую, всіх політичних фракцій і депутатських груп Верховної Ради, тому я лише коротко скажу такі невеличкі історичні факти. факти. Першого грудня 1918 року на залізничній станції Фастів був підписаний передвступний договір про злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину соборну державу. січня 1919 року Українська Національна Рада проголосила у Станіславі підтвердження укладеного у Фастові договору і ратифікувала акт міждержавного об'єднання. 22 січня 1919 року в Києві на Софіївській площі за участі зарубіжних делегацій, духовенства, представників громадськості було урочисто оголошено договір. Нині цей день в нашій державі відзначається як День соборності України. Разом з тим, шановні колеги, політичні події в Україні свідчать про те, що політики, особливо з початком політичних кампаній говорять переважно про те, що розділяє, розсварює український народ, а не те, що нас об'єднує і консолідує. Очевидно, ця законодавча ініціатива покликана продемонструвати єдність українського народу в разі, якщо Верховна Рада України прийме відповідне рішення. Разом з тим я бачу, шановні колеги, що це рішення не буде прийнято. Звісно, це буде удар по Верховній Раді, тим більше, що це є абсолютно неполітичний документ, а це документ, якщо хочете, великого великого загальнодержавного національного демократичного змісту, який мав би продемонструвати, що попри всі розбіжності Україна єдина, вона… Веде засідання продемонструвати, що Україна повинна бути цілісною, соборною державою з ім'ям "Україна" гордим. Прошу розглянути. Дякую. Прошу до співдоповіді заступника голови Комітету з питань культури і духовності народного депутата Віктора Єленського. Прошу. Шановні колеги, на засіданні Комітету з питань культури і духовності 4 квітня 2018 року було розглянуто проект Постанови, і після достатньо палкої дискусії більшість членів комітету його підтримала. Підтримала з урахуванням величезної важливості цього питання і як такого, що об'єднує українську спільноту, і зміцнює нашу державність. Водночас слід зауважити, що текст проекту постанови потребує техніко-юридичного редагування. У зв'язку із цим комітет вносить такі пропозиції, які я прошу врахувати. Перше. Назву проекту Постанови викласти у редакції: про відзначення 100-річчя проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та проведення Всеукраїнської Естафети Єднання. Друге. У преамбулі проекту постанови слова "враховуючи звернення Асоціації міст України від української громади" вилучити. Третє. У пункті 1 на початку речення додати словосполучення "у січні 2019 року". У пункті 3 словосполучення "у рамках підготовки" замінити на "у плані підготовки". П'яте. У пунктах 3, 4 5, 6, 7 та 8 на початку речень додати слово "рекомендувати". Шосте. У пункті 9 на початку речення додати слово "запропонувати". І сьоме. Абзац другий пункту 9 викласти у редакції: публічному... Будь ласка, 30 секунд. підтримати за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Дякую. до виступів в обговоренні за скороченою процедурою: два – за, два – проти. Прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутата Мосійчука від Радикальної партії. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Безперечно наша фракція підтримає цю постанову, адже слова злука і соборність є ключовими

української історії сторічної давнини. Можете сходити до кінотеатру, сьогодні починається прем'єрний показ кінофільму "Таємний щоденник Петлюри" і переконатись, як завдяки недолугим політикам конала українська держава сто років тому. Тому ми пропонуємо задля того, щоб соборність не залишилась просто словами, які політики використовують для піару перед виборами, зробити реальні кроки, які зроблять українську державу сильною. Наш лідер Олег Ляшко запропонував зміни до Конституції, які передбачають ліквідацію посади Прем’єр-міністра, скорочення міністрів вдвічі, скорочення народних депутатів до двохсот чоловік, сильний парламент з контрольними функціями при сильному Президенті, який несе відповідальність за виконавчу владу. Саме за американською моделлю. Саме це, ми переконані, врятує українську державність, дасть можливість навести залізний порядок, подолати хаос, бідність і зробити Україну дійсно українською самостійною соборною… Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, за цей проект постанови про проведення такої акції як Всеукраїнська Естафета Єднання з нагоди 100-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНРу, безумовно, що за такий проект постанови "Батьківщина" буде голосувати і буде його підтримувати. Але я хотів би нагадати деякі історичні відтінки і тіні тієї історичної давнини. Бо в той момент, коли дійсно на Софіївському майдані підписувався історичний документ про Акт Злуки, у той момент політики в Києві не могли між собою домовитися стосовно ключових питань розвитку української держави. Одні говорили, що Україні треба військо, інші казали: "Військо треба розпустити". Одні казали: "Треба союзи з Європою". Другі бігали до Москви. І в результаті цієї возні, внутрішньої возні, підписуючи правильні документи, Україна втратила свою державність і незалежність. Прийшла армія Муравйова, яка складалася з 5 тисяч алкоголіків, матросів, які прямо в бою собі добували одяг і чоботи, і захопила Україну. Тому що тут не було єдності в душах і в серцях між політиками, яким тоді історія подарувала можливість почати будувати нову українську державу. Зараз я хотів би сказати, що ми знаходимося також на історичному етапі. Розпочинається дуже складний, дуже брудний і цинічний сезон виборів. І тому дослухайтеся, шановні політики, які є в цьому залі, до тієї ініціативи, яку з цієї трибуни проголосила Юлія Тимошенко підписати меморандум стосовно тих питань, які не можуть бути предметом спекуляції під час виборчої кампанії. Це наш курс на Європейський Союз і НАТО, членство в цих організаціях. Це питання, які стосуються визнання Росії як агресора. Це питання, які стосуються українського війська. Але найголовніше, щоби ці питання не були предметом, коли чубляться українські політики, тоді ми збережемо і посилимо українську державу. І незалежно від того, хто стане наступним Президентом України, а ним стане Юлія Тимошенко, Цей курс на членство в ЄС і НАТО і на українську перемогу над російським окупантом буде здійснений, і всі його ми здійснимо разом. А за цей документ треба голосувати, пам'ятаючи при цьому складні уроки сторічної давнини. І тоді, дійсно, Україна переможе. Слава Україні! Соборність в Україні і в країні, в будь-якій країні світу, неможлива серед бідних, знедолених, соціально незахищених і покинутих владою напризволяще людей. У соборності як об'єднавчого державного інституту об'єднавчої державної матерії повинно бути три опори: це гідна зарплата, робочі місця, гідна пенсія. має бути виток, повага з боку держави, державних мужів до простої людини. Соборність, єдність, сильна незалежна суверенна держава, конкурентна держава з конкурентним гуманітарним сектором, економікою можлива лише за однієї виключної умови: коли кожен у парламенті, кожен в Адміністрації Президента, починаючи від найвищого поверху до найнижчого, кожен у будь-якій адміністрації на місцях важко щодня працюватиме, зшиваючи країну, стібок за стібком, вирішуючи конкретні питання. І я вважаю, що український парламент сьогодні, вчора, завтра мав би саме конкретним питанням соціального захисту, пошуку формул порятунку України, українців від злиденної зарплати, злиденної пенсії, відсутності соціального захисту, саме цьому порядку денному ми мали б присвятити час, працювати з ранку до пізньої ночі як тоді, коли ми приймаємо бюджет, коли тут діляться десятки, сотні мільярдів гривень. Я сьогодні, присвячується цій темі, цьому голосуванню, звертаюся, зокрема, до Комітету соцполітики, Кабміну. У нас сьогодні величезна кількість наших дітей, які проживають, переселенців не можуть вступити до українських вищих навчальних закладів. Бо не можуть здати ЗНО, бо поїхав учитель вчитель біології і фізики. І вони їдуть вчитися в "ДНР" і "ЛНР". Почніть з конкретних питань. Україна починається із конкретних питань і нашої спільної професійної і змістовної консолідації. Слава Україні! Дякую. Ми завершили виступи і обговорення від депутатських фракцій. І перед тим, як ми перейдемо до ухвалення рішень, я запрошую до заключного виступу. Ви будете? Хочете з місця, так? Народний депутат Литвин. Включіть, будь ласка з місця. 11:41:01 ЛИТВИН В.М. Шановні колеги! Я послухав тут виступи, патетику, яка пов'язана з виборами, а не зі змістом питання, і зрозумів, що позитивного рішення не буде. Я думаю, пропозиція буде правильною, щоб Верховна Рада не ганьбилася. Або зняти це питання, або перенести. А до колег я звертаюсь. Деякі, коли переходять на крик, я повинен сказати, що політик, який відчуває свою силу, він говорить нормальним голосом, щоб його чули і до нього прислуховувались. І не треба діяти за принципом: аргументи слабкі – треба підвищити голос. Давайте зосередимось на конкретних питаннях. Я абсолютно до цього закликаю і звертаюсь, і кажу. Так ви ж коаліція, так заслухайте уряд, прийміть відповідне рішення. До кого ви апелюєте, до кого ви апелюєте?! За останні 4 роки угробили країну, а тепер розповсюджуєте патетику. Отямтесь, будь ласка. Я перепрошую, пане Литвин. А ви підтримуєте редакцію, яка була запропонована комітетом? Якщо можна. 11:42:12 ЛИТВИН В.М. Абсолютно підтримую. Але разом з тим, ну, очевидно, що це чутливе питання у політичному вимірі і воно стосується не власне політичних настроїв у країні, а буде виходити далеко за межі країни. Тому рішення, я не бачу, що буде прийнято позитивно. Хоча підписи всіх представників фракцій і депутатських груп є. Це абсолютно аполітичний документ. Ми повинні говорити про те, що робить нас єдиними, що нас об'єднує. А тут я послухав всі виступи і кажуть, як ми переможемо, так ми забезпечимо вам єдність українського народу. не буде вже кому і з ким, і для кого забезпечувати. Я дуже радий, що всі підтримують цю постанову, що всі підтримують редакцію нашого комітету. І хочу ще раз наголосити, що націю єднає в першу чергу не мова, не територія, не політичний устрій, а бажання і прагнення людей бути разом. Тому ми повинні всі проголосувати і підтримати цю постанову. Дякую. Дякую вам. Зараз за декілька хвилин ми перейдемо до ухвалення рішення. Я звертаюся до народних депутатів і також звертаюся до голів фракцій запросити народних депутатів до зали для ухвалення рішення. Це справді важлива постанова, тим більше, що буде незрозуміло людям, чому це рішення не набрало достатньої кількості голосів. Декілька хвилин зачекаємо. Прошу повертатися до зали. Отже, обговорення завершено. Я прошу всіх голів фракцій подивитися, кого немає у залі. і запросити у зал. Я прошу теж секретаріат Верховної Ради України повідомити депутатів, що ми переходимо до прийняття рішення. Це ті голосування, по яких будуть питатися, у тому числі у всіх депутатів, і мажоритарників, де вони були під час голосування, як в цілому, де були під час роботи парламенту. Тому я прошу всіх максимально зайти в зал, покинути ложі, зайняти робочі місця. І подивіться, хто є у кулуарах, і запросіть в зал. Мене просять почекати 30 секунд, і я почекаю 30 секунд. Дайте сигнал через своїх зв'язкових, щоб усі прибули в зал для голосування. ласка, заходіть, займайте робочі місця.

Отже, колеги, всі розуміють важливість дати Акта Злуки Українського Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Я впевнений, в більшості в нас в родинах були люди, які воювали тоді за українську незалежність, і Акт Злуки був важливим символічним актом, що Україна, яка була розділена між двома імперіями, проголосила не тільки свою самостійність, але соборність. І самостійна соборна держава стала символом, на якому була відроджена і сучасна українська держава. Тому прошу усіх максимально змобілізуватись для підтримки цього рішення.

Колеги, можемо переходити до голосування? Мене просили почекати. Подивіться в кулуарах, Отже, усі на робочих місцях. І ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, заходіть, займайте робочі місця.

Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки (№8088) за пропозицією комітету проект постанови пропонується прийняти за основу і в цілому. Отже, колеги, прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос. Уважно голосуємо. Голосуємо, колеги, 8088 за основу і в цілому. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу всіх підтримати всім залом. За-217 Кілька голосів. Ми дочекаємося. Будь ласка, по фракціям включіть. І запросіть в зал, колеги. Подивіться, кого немає, і запросіть в зал. По фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 82, "Народний фронт" – 61, "Опозиційний блок" –

"Партія "Відродження" – 2, позафракційні – 24. 24 – позафракційні. Отже, зараз я поставлю на повернення, будь ласка, займайте робочі місця. Я нагадаю, я поставлю постанову на голосування з пропозиціями комітету. Перше голосування буде за повернення, а потім знову постанова. Будь ласка, займіть робочі місця, колеги, ви бачите, кожен голос має вагу. Готові до голосування? Отже, перше голосування буде повернення. Я прошу кожного уважно брати участь в голосуванні. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Постанови про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки. Прошу проголосувати за повернення до розгляду постанови. Прошу голосувати, прошу підтримати. Уважно, кожен голос! Прошу підтримати, голосуємо колеги, уважно, голосуємо, за повернення, голосуємо.

Отже ми повернулись. Тепер прошу всіх залишатись на місцях, приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Постанови про проведення Всеукраїнської Естафети Єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки (8088) з пропозиціями комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Підтримаємо Акт Злуки, підтримаємо постанову! Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Кожен, уважно, відповідально голосує. Прошу підтримати. 11:52:40 За-233 Постанова прийнята. Колеги, залишайтесь на місцях. Зараз я хочу провести сигнальне голосування по ратифікаціях, щоб не поставити їх під ризик. Отже, в нас є перша – Закон про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій. Колеги, в нас у залі є голоси. Давайте проведемо рейтингове не предмет підтримки. Прошу голосувати, прошу підтримати. Це рейтингове голосування, прошу підтримати. На жаль, 199. Наступний – проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво, ратифікація № 0187. І я ставлю на рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

І, колеги, я поставлю ще одну ратифікацію на рейтингове голосування, це проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб (номер 0192). Це рейтингове голосування. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Рейтингове голосування продемонструвало, що ратифікації… ми не маємо потенціалу, я їх не буду ставити під ризик. Таким чином хочу, колеги, оголосити, що ми після обіду зайдемо в розгляд проекту Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку". А зараз я хочу ще зачитати оголошення, яке надійшло в президію Верховної Ради України. "Відповідно до статті 60 Закону України про Регламент Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За мову". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Кривенка Віктора Миколайовича". Зараз, колеги, згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 я прошу всіх повернутися в зал. Нагадую, ми перейдемо до розгляду проекту Постанови 8624. І я прошу Рибака Івана Петровича бути в залі о 12:30.

Доповідач – Рибак Іван Петрович.

прошу колег по фракції допомогти знайти доповідача по наступній постанові Рибака Івана Петровича і прошу всіх заходити в зал.

Хочу вам повідомити, що в президію надійшли повідомлення. Перше: від Іщейкіна, він просить зарахувати його голос за Постанову 0192 у зв'язку з тим, що його картка не спрацювала. А також від Горбунова, він теж просить зарахувати його голос за Постанову 0192 у зв'язку з тим, що не спрацювала картка. Хочу нагадати, що ми вже не маємо права вписувати в програму Верховної Ради, але можемо оголосити публічно для того, щоб була загальна інформація про позицію народного депутата щодо постанови.

Колеги члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи!

Отже, колеги, у нас заключне питання порядку денного – це проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку". І я запрошую до доповіді представника Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пана Дзюблика, будь ласка.

не потрібно нікому розповідати про ті екологічні проблеми, які стоять майже в кожному регіоні нашої України і з приводу захисту і лісів, і озер, і всіх інших речей, які у нас є. комітетом пропонується провести 5 грудня 2018 року парламентські слухання на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку". На жаль, слід відзначити те, що вся наша природоохоронна політика заключається в тому, що ми природу розглядаємо, як засіб для здобування ми використовуємо природу, як ресурс. В результаті беремо, її нищимо, Взагалі ті моменти, що стосуються плодороддя, наприклад, беремо ту ж саму Житомирську область. на сьогоднішній день відбувається будівництво північного обходу, тобто дорогу, яка будується за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. В результаті, для того, щоб збудувати цю дорогу, необхідно знайти, немало-небагато, порядку 3 мільйонів кубометрів ґрунту, який би використовувався для підсипки. Скажемо, оскільки дотепер у Житомирської області немає жодного кар'єра, який би був узаконений з приводу видобутку корисних копалин, безпосередньо ґрунту і піску, на цю дорогу знову ж таки ґрунт іде, скажемо, не з зовсім легальних кар'єрів, що знову ж таки приносить велику шкоду для навколишнього середовища. Тому ми повинні це все розглянути і все-таки прийняти єдиний документ, який би знову ж таки показував всій нашій країні, в якому напрямку ми рухаємося з приводу природоохоронного законодавства. Дякую. Тому просив би вас підтримати ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу… Дякую. Зараз виступи від фракцій. Прошу представників фракцій, хто має намір взяти участь в обговоренні, провести запис на виступи. Отже, прошу

Від фракції "Батьківщина" Рябчин Олексій Михайлович. Будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Колеги, питання екології і захисту довкілля – це дуже важливе питання. І ми розуміємо, що у воюючій країні є більш нагальні питання, люди десь поставлять ці питання на другий шабель. питання якості життя, для держави питання захисту довкілля і питання думки про майбутнє покоління – це надважливе питання, яке навіть у військові часи їм не повинно нехтуватись. Ми зараз з вами живемо в концепції вже повного світу і за доповіді Римського клубу. Якщо раніше ми були в концепції пустого світу, тобто дуже багато було ресурсів, дуже багато було земельних угідь, дуже багато було різних речей, якими могла користуватися людина, то зараз, коли вже нас 7… майже 7 мільярдів, ми повинні жити по-іншому і повинні вступити в інші взаємовідносини з природою. Інші взаємовідносини – це екосистемне партнерство. Якщо раніше людина була, ну, природа хазяйнувала над людиною, зараз людина вважає себе хазяїном природи. То ми повинні стати з природою партнерами, і взаємовідносини повинні йти на партнерських засадах. В нас є велика проблема – це питання зміни клімату. І в нас були ще недавно парламентські слухання, перші парламентські слухання на цю тематику, був повний зал, на жаль, не дуже велика кількість була колег депутатів. якраз обмеженість ресурсів та екологічні проблеми, проблеми зміни клімату, які будуть стосуватися кожного, це найголовніші виклики у світі. І кожна розвинута країна, якщо проводиться соціологічне опитування в розвинутих країнах, наприклад, в Сполучених Штатах, перша проблема, яка лякає американців – це проблема глобального тероризму, друга проблема – це проблема зміни клімату і проблема захисту довкілля. Ми також повинні мати до цього велике відношення. при слабкій владі ми будемо дивитися, що буде проблема бурштину, буде проблема вирубки Карпат, буде проблема видобутку, там, не знаю, піску з Дніпра, буде проблема копанок. Коли є слабка центральна влада, яка дозволяє в регіоні місцевим князькам вирубувати ліси і робити це екологічне лихо, тоді в нас буде погано з довкіллям. Скільки в нас зараз велика кількість проблем із сільськогосподарськими підприємствами, які нехтують екологічними стандартами. Однак це ж не інопланетяни якісь прилітають і вирубують ліси, це ж не іноземці, це наші українці, І регіональна влада це бачить, центральна влада це бачить. Тому треба проводити ці громадські слухання, парламентські слухання для того, щоб вирішувати, що робити з проблематикою захисту довкілля. І саме цьому буде присвячений в тому числі четвертий блок екосистеми партнерства

"Рада" пригнічений, шокований відсутністю у залі народних депутатів, які б мали цю надзвичайно актуальну і серйозну проблему обговорювати. Зараз ця дискусія, на жаль, зводиться до жартів з боку окремих фракцій коаліції, а наслідком цих екологічних проблем, відсутності стратегії, проектів, вирішення екологічних викликів, відповідей на екологічні виклики є хвороби наших співвітчизників. В Україні 1 мільйон онкохворих. Україна не має жодних медичних, методологічних рецептів, як відповідати на цей абсолютно катастрофічний для простої людини виклик. В умовах бідності, знедолення простого українця, низьких доходів і відсутності уваги з боку держави жодна українська сім'я не може побороти, Ми звертаємося до Міністерства соціальної політики. Шановний пане міністр, звертаємося до уряду, так само проводячи відповідні слухання на своєму комітетському рівні, з пропозицією, а потім з вимогою дати право сім'ям онкохворих незалежно від того, хто, де прописаний, які є заборгованості, які є вимоги до них, право на субсидію. Ну зробіть абсолютно нормальний жест по відношенню до цих людей. До людей, які доживають останні місяці свого життя. Доведіть, що ви є державою, соціальною державою, що вас турбує ця людина. Візьміть на себе відповідальність за те, що 27 років доводили стан екології в країні до такого рівня, що призвів до, ну, фактично геноциду над простими людьми. Нуль відповіді. Нуль. Тільки посмішки і іронії, тільки уникнення будь-яких розмов. Коли я кажу, що завтра ці люди прийдуть під Міністерство соціальної політики, заступник міністра соціальної політики, у мене є запис розмови, відповідає: "Та хай приїжджають, потрібен виторг "Укрзалізниці" за білети". А вчора звільнили чорнобильці там майданчик. Приходьте. Як ви думаєте, що було б у нормальній країні, у цивілізованій країні, де європейські ідеали, європейські цінності з таким заступником міністра? І чи пішов би міністр у відставку? Жодної реакції ні Прем'єр-міністра, ні профільного віце-прем'єра, ні міністра соціальної політики. Тому сьогодні на комітеті о 14:30, я запрошую засоби масової інформації, ми обговоримо питання відставки міністра соціальної політики. І будемо боротися за очищення в уряді людей, які ненавидять простих людей, і будемо отримувати перемоги. Дякую вам. Отже, від фракцій більше немає бажаючих виступити, так? І переходимо до виступів від народних депутатів. Прошу провести запис на виступ від народних депутатів.

Тут лунає критика з приводу того, що я зараз буду говорити за простих людей, за простих селян, за робітників, за тих, хто важко працює, створює валовий внутрішній продукт, з якого платять зарплату народним депутатам, світло тут в день не гасять і по всім коридорам Верховної Ради України. Кілька мільярдів гривень на абсолютно бездумну, безсистемну роботу витрачається з кишені простих людей. Так само Кабінет Міністрів України фінансує проста людина. Тому я буду продовжувати говорити від імені мільйонів простих людей тут. І я вважаю, що, Андрій Володимирович, ми маємо відкрити дискусію, яку ви починали на засіданні Погоджувальної ради з приводу відповідальності депутатів за відвідування. Один мільярд гривень, який потрібен сьогодні місцевим радам для будівництва нових ФАПів, для реконструкції лікарень, для проведення повноцінної медичної реформи, а не тієї профанації, яка зараз відбувається. Один мільярд гривень, такий потрібний на українські дороги, сьогодні проїдається фракціями у парламенті Верховної Ради України, які витрачають ці кошти, фінансуючи NewsOne, проросійський NewsOne, проросійський "112" і інші проросійські телеканали, купуючи там політичну рекламу, розказуючи, як класно живе сьогодні краще простий українець, які у нього перспективи, яка запорука миру в майбутньому і які у нас потужні лідери, які приведуть до кращого світлого майбутнього сьогодні нашу державу. Я вважаю, що всі сьогодні політичні сили мають відмовитися, категорично відмовитися брати гроші з кишені простих людей для організації цієї рекламної популістської профанації, я вважаю, що ці кошти мають бути направлені для просто українського селянина, для простого українського школяра, для захисту наших кордонів, на розвиток реального сектору економіки. Ми маємо сьогодні суттєво скоротити видатки на утримання влади. Ці надвидатки на утримання Верховної Ради України, де у залі знаходиться від сили 60-70 депутатів. Уявіть собі українську ферму, українське підприємство, де лише третина людей добровільно приходило би на роботу, причому систематично щомісяця отримували заробітну платню. Так само ми повинні відкрити і інші важливі соціально значущі дискусії в нашій державі. Не може такого бути, щоб простий роботяга платив податок з доходу фізичних осіб у розмірі на рівні з прокурором, суддею, що отримують сотні тисяч гривень заробітної платні, керівником "Нафтогазу". Порядок денний цієї сесії цієї осені має бути однозначним, він має бути соціальним, він має бути спрямований виключно на захист інтересів простої людини, її пенсії, її роботи, створення нових робочих місць, боротьби за права простих людей. Ось чим має займатися парламент у повному… складі і реабілітуватися перед простими українцями за бездіяльність, за антиукраїнську діяльність парламенту. Дякую. Я закликаю всіх доповідачів виступати по темі постанови, яка на обговоренні. Нагадаю, проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку".

по темі питання, яке розглядається. Тема в нас звучить: стан природоохоронної діяльності. Однак в нас міністерство називається: Міністерство екології та природніх ресурсів, і дуже багато за часів минулої влади це міністерство бачилося як міністерство природних ресурсів і було видано велика кількість дозволів на і вони розбазарювалися. І, на жаль, діюча влада продовжує дивитися на захист довкілля як на ресурсний придаток. Верховна Рада прийняла велику кількість законопроектів, яких я, в тому числі мої колеги з комітету екології, з інших політичних сил були співавторами, це і про ОВД – про оцінку впливу на довкілля, стратегічно-екологічна оцінка, які зараз повинні впроваджуватися для того, щоб покращувати ситуацію на місцях. Однак те, що ми бачимо в стані саме контролю природніх ресурсів, тут просто жах. Ну, просто уявіть на двох дуже простих прикладах. Державна компанія "Укргазвидобування", яка повинна нарощувати видобуток газу, і в них є програма "20/20", тобто підвищення рівню газовидобутку до рівня 20 мільярдів кубічних метрів. На жаль, вона не може виконана бути, тому що ліцензії на нові ділянки, вони не виділяються державній компанії, вони виділяються поплічникам минулої влади, яка зараз дуже гарно пристроїлась і прилаштувалася при нинішній владі. І ми бачимо, що і в Полтавській області, і в Харківській області, і в інших областях ліцензії передаються. Вони не виграються на аукціонах, за що не платиться відповідна рента і не платяться відповідні податки в державний бюджет, що потім повинно йти на, не знаю, на пенсії, на виплати вчителям, тощо. Ми бачимо таку ж саму ситуацію із покладами літію. Це взагалі майбутнє України, майбутня отрасль, яка пов'язана і з електромобілями, і з, я не знаю, батареями для мобільних телефонів, для створення "зелених" робочих місць і для створення великої кількості індустрій. Також само в непрозорий спосіб по дуже сумнівним процедурам апробації ці надра були передані поплічникам діючої влади, які зараз намагаються розуміти, що в них півроку тільки залишилось, поки діючий Президент буде при владі, їм треба це якомога швидше привласнити, но не для того, щоб будувати заводи, фабрики, створювати робочі місця, не для того вони забирають поклади газу – для того, щоб видобувати більше газу, щоб населення отримувало український газ по нормальних зрозумілих цінах або продавали його за кордон і отримували на цьому прибутки до держави. Ні, вони це грабують для того, щоб сісти на ці "сплячі" ліцензії, для того, щоб завершити документальне оформлення, а потім перепродавати, чекаючи якихось міфічних закордонних інвесторів. Знаючи природу інвестицій закордонних, я можу сказати, що нормальні інвестори до цього не приходять. Приходять кіпрські офшорки-одноднєвки, які не дають до доданої вартості і не покращують ситуацію в Україні. Тому це також разом з правоохоронною діяльністю, де є велика кількість проблеми від, не знаю, викидів в Маріуполі, які ніяк не вирішуються, в Запоріжжі, Нікополі тощо, до вирубки лісів в Карпатах і бурштину на Поліссі, також само питання ресурсів повинно бути розглянений Верховною Радою і прийняті відповідні рішення, в тому числі і кадрові. Дуже дякую. Дякую вам. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановний Андрій Володимирович, я в першу чергу би хотів до вас звернутися, бо сьогоднішня дискусія в черговий раз оголяє, серйозно оголяє проблему в роботі українського парламенту. Ми імітуємо роботу в надії на те, що люди це сприймуть, але мені здається, що українське суспільство сьогодні достатньо на іншому етапі свого розвитку, щоб це не розуміти. А ми не можемо досягнути результатів розвитку України до того часу, поки в нас не ефективна роботи українського парламенту. І сьогодні от в нас на порядку денному, я слухав вас і слухав спікера, Прем’єр-міністра, в нас багато важливих питань: і ЦВК, і Виборчий кодекс і бюджет. Але чомусь я не почув питань, які, власне, стосуються оптимізації роботи саме українського парламенту. В нас працювала Місія Кокса. Дуже непогані законопроекти були напрацьовані, я знаю, за вашим авторством. Дуже багато і в першому читанні вже пройдено законопроектів. Ну, давайте все-таки, можливо, хоч парламент цього кликання, ну, давайте проведемо один день щодо регламентних питань, чітко вскриємо ті проблеми, які є в роботі українського парламенту, скажемо про них відверто і щиро. Бо інакше ми нічого не зробимо. Ми повинні це чітко розуміти. І тому я звертаюсь до вас як до спікера все-таки, ну, давайте десь в найближчий час… і нема проблем, навіть якщо ці питання не знаходять консенсусу. Давайте їх виносити в зал і хай українське суспільство бачить, як хто себе поводить по цих питаннях. Бо я вважаю, якщо ми хочемо досягнути прогресу в розвитку нашої держави, прогресу в прийнятті законодавчих актів і так дальше, без оптимізації роботи українського парламенту, без оголення тих проблемних питань, які є в роботі, без внесення відповідальності за невідвідування парламенту, без зупинення законодавчого спаму і так дальше у нас прогресу в роботі Верховної Ради України, на жаль, не буде. Тому звертаюся до вас, все-таки підняти знову питання роботи Верховної Ради України, прийняти рішення і провести один день, спрямований виключно на оптимізацію роботи, Регламенту Верховної Ради і все-таки хоча б трошки вийти на рішення, які б дозволили нам працювати більш ефективно. Дякую вам. Дякую вам. Поскільки було звернення, я відповім, бо це стосується і нагальної проблеми. Ви, можливо, неуважно слухали, і на Погоджувальній раді, і виступаючи тут з високої трибуни, говорячи про плани на осінь, я зазначив як окремий блок питання по реформі парламенту. І поміж них я зазначив, що йдеться про ці два законопроекти, які вже пройшли перше читання. Це йдеться про розподіл комітетів за принципом д'Ондта і кількість комітетів. Зараз я чекаю рішення комітету і ці питання найближчим часом стануть на порядку денному. я назвав і питання створення ТСК як механізму дієвого контрольних функцій парламенту і, до речі, назвав теж важливу ініціативу, яку планую зареєструвати, яка стосується ще однієї проблеми теперішнього парламенту – це законодавчого спаму. Моя ідея полягала в тому, щоб, коли автор реєструє законопроект, під ним поставили свої підписи як мінімум 18 депутатів по складу найменшої фракції, щоб не використовувався законопроект як форма піару для одноденної появи на сайті. І я сподіваюсь на підтримку тих ініціатив в залі. І також хочу вам повідомити, що на дискусіях з головами фракцій ми детально проговорювали питання прийняття рішень в залі звичайною більшістю, що було би великою відповіддю на ті виклики, які стоять. Але хочу зазначити і вказати на складність того питання. В Конституції зазначено, що закон має прийматися кінцево 226 в цілому. Тобто ідея полягала в тому, що в першому читанні можна було приймати звичайною більшістю. І я скажу, що при попередній розмові фактично жоден з голів фракцій попередньо цієї ідеї не підтримав, зважаючи і називаючи багато ризиків. До речі, один з ризиків, що ми будемо мати велике накопичення законів першого читання, а в другому читанні буде дуже важко приймати. І ці питання лишаються на моєму контролі. І я вважаю, це має бути загальною, спільною нашою амбіцією максимально вдосконалити роботу Верховної Ради України. Я, до речі, нагадаю вам, багато років в середу взагалі не приймались будь-які законопроекти, взагалі не приймались. Робили такий заповідник і тераріум, коли ставили законопроекти так звані ніби опозиції, які не мали шансів пройти. Зараз з боями, але ми приймаємо. Ми сьогодні прийняли важливу постанову. І це має стати традицією. І всі ці роки ми приймаємо рішення. І я докладаю максимально зусиль, але це неможливо зробити без консолідації зусиль всіх, без постійних розмов на фракціях, у переконуванні на фракції своїх колег депутатів. Буде необхідно, я буду знову застосовувати публічні заходи, публікувати в газеті "Голос України" хто відсутній. І, звичайно, буду максимально організовувати роботу так, щоб ми виходили на позитивні рішення. Це просто відповідь і звернення до всіх, щоб ініціативи, які стосуються реформ парламенту, максимально були переосмислені і підтримані в залі. Дякую вам. Будь ласка, Юрій Левченко, 3 хвилини. Від трибуни. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я хотів насамперед зараз виступити згідно предмету постанови, яка зараз обговорюється, яка називається: "Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку",

і наголосити на тому, що реформа парламенту полягає насамперед в двох аспектах, справжня реформа парламенту. Це, по-перше, в тому, щоб в цьому парламенті було більшість народних депутатів, які представляють інтереси більшості українського народу. А не так, як зараз, коли 90 відсотків народних депутатів представляють інтереси 1 відсотку громадян України. Це по-перше. А по-друге, щоб після того, коли нарешті з'явиться така більшість, щоб все ж таки виконувався Закон України "Про Регламент Верховної Ради України". Наголошую, Закон України "Про Регламент Верховної Ради України". От і все, от і вся реформа. Якщо б було два цих питання, то тоді парламент попрацював би все ж таки як справжній представницький орган українського народу, а не як олігархічна пристосуванська камарилья, як він зараз працює. Ну, це щодо реформ парламенту. цю постанову і про державну природоохоронну політику, і стан та перспективи її розвитку, я хотів би зараз насамперед виступити як мажоритарник по місту Києву, так, обраний по Шевченківському району міста Києва, 223 округ. На превеликий жаль, ми бачимо останні роки, це не тільки при цьому меру Кличку, а при його духовному наставнику і другу Черновецькому це ще починалося, ну, і Кличко це продовжує, ми бачимо тотальне знищення зелених зон в Києві, ми бачимо тотальне знищення скверів і парків. Так, періодично відкриваються під фанфари після розкрадених десятків мільйонів грошей, відкриваються якісь реставровані парки. Але, якщо дивитися по Києву загалом, ми бачимо, як забудовується берег Дніпра другом Кличка, депутатом Верховної Ради Микитасем, так, який купив документи і назвав Дніпро середньою річкою, річкою середньої важливості і знищує береги Дніпра. Ми бачимо, як всюди по всьому Києву рубаються сторічні дерева для того, щоб звести черговий ТРЦ чи черговий хмарочос звести. Це відбувається, власне кажучи, по всьому Києву, І якщо б Верховна Рада була справді представницькою, то Верховна Рада би в рамках захисту екології, напевно, би все ж таки, наприклад, прийняла, продовжила дію закону, який колись діяв, про мораторій на вирубку зелених насаджень столиці. Цей закон ще відносно в історичному плані нещодавно діяв. На жаль, у Верховній Раді сидять представники забудовної мафії… Прошу додати 20 секунд, будь ласка, На превеликий жаль, у Верховній Раді натомість сидять представники забудовної мафії, які замість того, щоб ухвалювати такі закони, як про мораторій на вирубку зелених насаджень, ухвалюють абсолютно жахливі зміни до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності", проштовхують абсолютно жахливі зміни до державних будівельних норм і таким чином продовжують знищення Києва і інших великих міст Так от я сподіваюся, що ви на ці слухання запросите справжніх екологів, а не ручних так званих експертів, які вам з цієї трибуни розкажуть, як треба захищати екологію…

дійсно, я теж приєднуюсь до думок всіх, хто висловлював жаль великий стосовно того, що сьогодні нам з трьох надзвичайно важливих постанов вдалось прийняти тільки одна, тому що ця, про яку ми говоримо зараз, більш за все, теж шансів за прийняття не має, тому що не вистачає елементарно голосів. Тема настільки важлива, як і перша постанова, яка стосувалась питань освіти майбутньої молоді, підготовки спеціалістів по різним напрямкам і галузям, так от теми настільки важливі, що я, безперечно, буду наполягати на тому, щоб ми розглянули ці дві постанови у той день, коли буде повний кворум у залі для прийняття рішень. Стосовно державної політики у природоохоронній галузі, перспектив я вам скажу тільки одне: от останні під Верховною Радою протестні акції громадян, які приходили, переважна більшість з них була тією чи іншою мірою пов'язана з негативним станом довкілля з тим, що відбувається в державі в наших лісах, в наших річках і станом повітря, тобто питання екології розвитку майбутнього нашої країни, ну, як результат, мабуть, все-таки відсутність потужної державної політики в цьому напрямку. Я теж міг би навести багато прикладів рідної Житомирщини, скажімо, де сьогодні в лісах відбувається знищення цілих лісових масивів, в даному випадку, скажемо, сосни, інших видів дерев в силу різних обставин і природних, і захворювань, і так далі. Я сьогодні, як і всі, висловлюю стурбованість з приводу того, що зникають не тільки малі річки. Подивіться, в якому стані сьогодні Дніпро, повністю впав рівень води, вона цвіте, вона заростає і так далі. Тому абсолютно праві ті експерти, які говорять, що майбутні великі війни в світі, майбутні великі катаклізми будуть пов'язані саме з боротьбою за природні ресурси, в тому числі водні, лісові і так далі. Тому, безперечно, потрібно провести повноцінні парламентські слухання на цю тему, де заслухати і представників уряду, потрібно наполягати на тому, щоб була прийнята чітка прозора державна стратегія по всім напрямкам і, безперечно, потрібно не забувати про людей, бо і вчорашня акція чорнобильців під Верховною Радою в тому числі пов'язана з тим, як ми неправильно поводимося з природою і до яких… …і до яких трагічних наслідків, я маю на увазі наслідки Чорнобильської катастрофи, аварії на Чорнобильській АЕС може призвести діяльність людей. Тому, безперечно, я закликаю всіх наполягати на тому, щоб ця постанова була прийнята і розглянута в сесійній залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Два заключних виступи – Галасюк і Рибак. Будь ласка. І на тому завершуємо обговорення. Будь ласка, пане Віктор, від трибуни. А потім заключний виступ – Іван Рибак. Будь ласка. 13:17:26 ГАЛАСЮК В.В. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Державна економічна політика має бути спрямована на те, щоб підняти реальні доходи громадян країни і при цьому не знищити, а зберегти українську природу. На жаль, сьогодні відбувається абсолютно протилежне. Україну штучно перетворили на сировинний додаток успішних промислово розвинутих економік і на донора талановитих інженерів і робочих рук для інших країн. Це абсолютно неприпустимо. Команда Радикальної партії пропонує кардинально іншу політику. Збереження природних ресурсів, примноження природних ресурсів України і збагачення українського народу, а не купки людей, які заробляють на сировинному експорті. Ви подивіться, що відбувається в ключових сферах. Ліс. Донедавна Україна була одним з найбільших постачальників лісу-кругляка в інші країни, передусім в країни Європи, де з нашого лісу руками наших з вами співвітчизників українців, вимушених заробітчан, робиться готова продукція, яка коштує в 10 разів дорожче за ліс-кругляк. Я дуже дякую всім колегам в парламенті, які підтримали нашу з Олегом Ляшком із командою Радикальної партії боротьбу за запровадження мораторію на експорт лісу-кругляка, який ми прийняли на 10 років, заборонивши вивезення необробленої деревини. Мораторій потужно працює. Більш ніж вдвічі зросли інвестиції в галузь деревообробки. На 4 мільярда гривень по року збільшився експорт готової переробленої продукції, півмільярда гривень додаткових надходжень до бюджету, десятки тисяч робочих місць і десятки нових виробництв створених по всій Україні. Це приклад промислового розвитку захисту національних інтересів. Але ви знаєте, яка ганебна контрабанда лісу-кругляка, на жаль, незаконно відбувається, штучно штучно послаблюючи дію мораторію. Ми порівняли дані української і європейської митниці і побачили, що 500 тисяч тонн українського лісу-кругляка вивозиться під виглядом дров. Тому команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком ініціювала я дякую вам за те, що ми прийняли цей Закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка і заборону експорту дров з України. І дуже прикро, що Президент України заветував заборону експорту дров. Цим по суті він допомагає контрабандистам грабувати Україну і робити українців бідними. Це категорично неприпустимо. Ми маємо проводити протилежну політику, політику захисту національних інтересів, політику економічного розвитку і збереження природного середовища. Аналогічна ситуація в аграрному секторі. Подивіться, за останні 7 років втричі зріс експорт зернових з України. Але просте питання: чи стали українські селяни жити в три рази краще… Відповідь: ні, ні і ще раз ні. Інфраструктура на селі зношена, застаріла, мінімальні інвестиції, сировинні аграрні барони, які експортують сировину за кордон, процвітають. Команда Радикальної партії внесла в парламент законопроект про аграрно-сировинний збір, який дасть кожному фермеру дотації мінімум 5 тисяч гривень на кожну корову, яку він тримає. Це реальні підтримка тваринництва, українського села, українських фермерів і аграріїв. Дякую вам. І заключний виступ – Рибак Іван Петрович, голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Будь ласка, пане Іван. Іван Рибак, 202 виборчий округ, Чернівецька область. Техногенні катастрофи, страшні посухи, повені на Західній Україні 2008-2010 років – це наслідок недбалого ставлення до навколишнього середовища. На жаль, сьогодні вдень, коли ми розглядаємо пропозицію екологічного комітету українського парламенту про проведення відповідних парламентських слухань щодо стану довкілля в Україні, ми маємо нову техногенну катастрофу на території України. Саме сьогодні вночі відбувся викид шкідливих речовин на території, не підконтрольної українській владі, в Криму, на "Кримському титані" шкідливих речовин в атмосферне повітря. Влада окупованого Криму не реагує на ці речі. На сьогоднішній день екологічна інспекція виїхала до Херсона для проведення відповідних лабораторних дослідження щодо впливу відповідної техногенної аварії на території Херсонської області. Найближчим часом ми дізнаємося наслідки, але на жаль, українську владу не допускають на територію Криму. Такі подібні ситуації ми маємо на території окупованого Донбасу, де екологічні лиха щодня набирають все більших обертів. Але ні українську владу, ні представників екологічної інспекції, ні представників Міністерства екологічної політики України, ні міжнародних представників у Мінській гуманітарній групі не допускають до шахт, які на сьогоднішній день наносять затоплені… затопленими є на Донбасі і наносять достатньо достатньо серйозний вплив на навколишнє середовище не тільки Донецького регіону, а і всієї України. Саме тому Комітетом з питань екологічної політики, природокористування і подолання наслідків Чорнобильської катастрофи було прийнято рішення і в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради внесено було у проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку", яке пропонується провести 5 грудня 2018 року. На жаль, пане Андрію, я не знаю, чи сьогодні парламент прийме відповідне рішення, але я думаю, що ми повторно, навіть якщо ми сьогодні провалимо відповідне прийняття, позитивного прийняття не буде цього рішення, ми найближчим часом, наш комітет внесе такий проект Постанови повторно. Дякую. Дякую, пане Іван. Дякую за те, що ви підняли дуже важливе питання, і ми змогли його обговорити з високої парламентської трибуни це питання. І ви правильно зазначили, що якщо навіть зараз ми не підтримаємо, легко можна буди перенести постанову і в будь-який день її прийняти. І тому щоб члени комітету не вважали це проблемою

проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан та перспективи розвитку". І я Я прошу, колеги, підтримати екологічний комітет і підтримати дану постанову. Прошу зайняти робочі місця. Отже, прошу голосувати і прошу підтримати, голосуємо. Рішення не прийнято. Але, як ми і говорили із головою підкомітету з паном Іваном, ви перевнесете постанову, і ми її зможемо розглянути. Зрештою, ми вже її обговорили по повній процедурі. Ми зможемо короткою процедурою провести обговорення і її підтримати. Таким чином, колеги, ми вичерпали порядок денний сьогоднішній. Хочу нагадати, що завтра дуже важливий блок питань національної безпеки і оброни. Зокрема, завтра ми плануємо, якщо буде рішення комітету, і розглянути зміни до Статуту, в яких передбачається військове вітання: "Слава Україні!". І ще один важливий момент, коли можна буде звертатися у військових званнях зверненням "пане", "пане полковнику", як в давній українській традиції. І тому я закликаю усіх завтра о 10 годині прибути в зал для продовження нашої роботи. А сьогодні усім успішної і плідної роботи в комітетах. Нам необхідно напрацювати багато законопроектів. Моє особливе звернення щодо порядку денного на всю сесію, щоб були доопрацьовані. І нагадую, вечором збори голів комітетів. Я в робочому порядку запрошую усіх голів комітетів на нараду голів комітетів для планування роботи на осінь. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині чекаю усіх в залі.